(HDZ)** Sad prelazimo na slijedeću točku - Prijedlozi odluka o razrješenju dosadašnjeg i o imenovanju novog člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Predlagatelj je Vlada koja je predložila ovu odluku na temelju članka 16. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Predstavnica predlagatelja državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Tamara Obradović Mazal će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Temeljem Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti predsjednika i članova Upravnog vijeća HERA-e imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Članu, jednog od članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije imenovanom na vrijeme od jedne godine istječe mandat sa 30. rujna rujna ove godine, te je slijedom toga Vlada na svojoj sjednici 12. rujna utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg člana, a ujedno i utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju novog člana HERA-e. Kako je Vlada Saboru uputila Prijedlog odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća HERA-e doktora znanosti Milana Puharića, a istodobno i predložila imenovanje člana Upravnog vijeća HERA-e profesora doktora Ante Marušića i to na vrijeme od 5 godina sa sa danom od 1.10.2008. godine. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.